Sellist soovi ma ei näe, järelikult saame läbi viia kohaloleku kontrolli. Palun kohaloleku kontroll!

registreerus 77 Riigikogu liiget.Nii, nüüd palun korraks tähelepanu. Meil on üks väike päevakorra täpsustus. Tänase kaheksanda päevakorrapunkti juures, milleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 422 esimene lugemine, teeb komisjonipoolse ettekande rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar. Ja nüüd läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361 kolmas lugemine. Kolmandal lugemisel teatavasti on meil võimalik läbirääkimiste käigus fraktsioonidel sõna võtta. Fraktsioonide esindajate võimalust kasutab keskfraktsiooni nimel Siret Kotka. Palun! Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Palun teil toetada töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Tegemist on tänuväärse eelnõuga, sest esiteks

loome paindlikumaid töötamisvõimalusi alaealistele, tagades samal ajal efektiivse kaitse töösuhtes. Nimelt, eelnõu võimaldab 13–14-aastaste alaealistega sõlmida töölepingu kiiremini, et nad saaksid rutem tööle asuda, mis on hooajaliste tööde puhul just väga vajalik.

Ja kolmandaks, parandame lapsepuhkuse regulatsiooni. Järgmise aasta 1. aprillist tekib kõigil alla 14-aastase lapse vanematel õigus saada kümme tööpäeva lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Seda hakatakse arvestama vanemahüvitise perioodi lõpust ning selle eest makstava tasu suurus on 50% lapsevanema keskmisest palgast. Muudatus annab mõlemale vanemale õiguse saada kümme tööpäeva lapsepuhkust iga alla 14-aastase lapse kohta. Head Riigikogu liikmed, need on kõik väga vajalikud muudatused. Palun teid eelnõu 361 toetada! Aitäh! Rohkem fraktsioonidel kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Nüüd on meil vaja läbi viia selle eelnõu lõpphääletus, kuna sellise ettepaneku juhtivkomisjon on meile teinud.

Head kolleegid, kuna meil oli hiljuti kohaloleku kontroll, kas me võime minna hääletuse juurde? Tänan teid selle eest.Panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 361. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu seadusena vastuvõtmist toetas 83 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletu ei oldud. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ei näe, saame minna lõpphääletuse juurde. Kas sobib, kui teeme seda ilma kellata? Tänan!Hea Riigikogu, palun võtta seisukoht ja hääletada Vabariigi Valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 372. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Eelnõu toetab 68 Riigikogu liiget, vastu on 17, erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Meie kolmas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 417,

Ma saan aru, et see seaduseelnõu tekitab väga palju ärevust.Teile on esitatud Kaitseministeeriumi ettevalmistatud riigikaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. See lähtub riigikaitse laiast käsitusest, mille kohaselt panustab riigikaitsesse kogu ühiskond. Sõjaliste ja mittesõjaliste julgeolekuohtudega hakkama saamiseks on oluline koondada tegevused ja ressursid nii avalikust, era- kui ka kolmandast sektorist.Eelnõu laiem eesmärk on võimaldada kiire, paindlik ja tulemuslik tsiviilsektori ressursside kaasamine kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal. Eelnõuga luuakse paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks iseseisva kaitsevõime tagamisel ja liitlaste vastuvõtmisel. Kitsamalt on eesmärk määrata riigikaitseliste kohustuste sisu ning tagada, kõigil asutustel ja isikutel on selge, milliste ülesannete täitmist riik neilt ootab või milliseid talumiskohustusi võib riik neile riigikaitse eesmärgi saavutamiseks panna. Ainult siis, kui igaüks teab, mida ta peab kriitilises olukorras tegema ja mida riik temalt ootab, on võimalik ähvardavaid julgeolekuohte kiiresti tõrjuda.Eelnõu sisu põhineb Riigikogusse esitatud riigikaitseseaduse muutmise eelnõul 112, mille valitsus otsustas Riigikogu menetlusest tagasi võtta selle aasta aprillis. Eelnõuga uuendatakse terviklikult riigikaitseliste sundkoormiste regulatsioon ning tehakse muid riigikaitseliste kohustuste paremaks rakendamiseks vajalikke muudatusi. Riigikaitseliste sundkoormiste seadus tunnistatakse kehtetuks ning riigikaitseliste kohustustega seonduv reguleeritakse tervikuna riigikaitseseaduses.Mis on eelnõuga tehtavad olulisemad muudatused? Riigil võib riigikaitse tagamiseks olla vajadus kasutada tsiviilsektorile kuuluvaid asju, näiteks generaatorid, sõidukid jne, või panna isikutele ühekordseid töökohustusi ja riigikaitseülesandeid nii rahuajal kui ka mitterahuajal. Eelnõu järgi saab edaspidi asju sundvõõrandada, näiteks kütus või toiduained, ja sundkasutusse võtta, näiteks maa-alad, sõidukid jne, ka Vabariigi Valitsuse otsusel juba enne kõrgendatud kaitsevalmiduse väljakuulutamist lisaõppekogunemise korraldamiseks või rahvusvahelises sõjalises koostöös osalemiseks, näiteks Eesti riigi kaitsmise eesmärgil Eestis viibivate välisriigi relvajõudude tegevuse toetamisel. Seda muidugi Kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet otsustavad asja sundkasutusse võtmise ja asja sundvõõrandamise ning otsuste täideviimise kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal.Eelnõuga muudetakse isikutele kohustuste panemise menetlemine tervikuna paindlikumaks ja kiiremaks. Näiteks kohustuste panemise otsuse saab edaspidi kätte toimetada ka uudiste portaali kaudu. Otsuse tegemisel ei pea alati tagama isiku ärakuulamist või võimaldama dokumentidega tutvumist, vaide esitamine on võimalik 30 päeva asemel 10 päeva jooksul.Eelnõuga jooksul.Eelnõuga luuakse isikutele tsiviilressursside kasutamise eest otseste kulude eest õiglase hüvitise saamise võimalus. Õiglase hüvitise maksmist kehtiv riigivastutuse seadus hetkel ette ei näe. Eelnõuga luuakse võimalus anda ühekordseid riigikaitseülesandeid füüsilisest isikust ettevõtjale, juriidilisele isikule, sh kohaliku omavalitsuse üksusele, lähtudes nende ülesandest, tegevusalast või eesmärgist. Ühekordne riigikaitseülesannete täitmine toimub isiku olemasolevate ressursside ja võimaluste piires. Riigivaraseaduses tehtavad muudatused võimaldavad erikordade ajal riigivara lihtsamalt kasutada ja üle anda. Uue võimalusena nähakse eelnõuga ette avaliku võimu kandjaga töö- või teenistussuhtes olevale isikule täiendava töö- ja teenistusülesannete andmise, sh ametiasutusse saatmise võimalus. Suhteliselt sarnane regulatsioon on kehtivas hädaolukorra seaduses.Riigieelarve seaduses täpsustatakse riigieelarve väljamaksete tingimuste kehtestamist selliselt, et vajaduse korral võib Vabariigi Valitsus määrata tingimused riigikassast kõigi väljamaksete tegemiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse ja erakorralise seisukorra või sõjaseisukorra ajal selliselt, et oleks tagatud riigi toimimine ja isikutele minimaalse sissetuleku või vajaduse katmine. Eelnõu annab õigusliku raamistiku selleks, et inimesi ja vahendeid kasutatakse riigikaitses kõige otstarbekamal viisil, ning loob paremad eeldused tsiviilressursside kasutamiseks iseseisva kaitsevõime ja liitlaste vastuvõtmise tagamiseks ning nende kohaloleku toetamiseks.Meie Meie ettepanekul on seadus kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2022. aastal. Aitäh!

siin on lause: "Lisaks määratakse riigi kaitsetegevuse kavas, kas on vaja moodustada varud üldise elanikkonna toimetuleku toetamiseks (nt toidu-, ravimivaru jne). Riigi kaitsetegevuse kavas täpsustatakse, millises ulatuses varud moodustatakse, kes varude moodustamise eest vastutab ja kuidas toimub varudega seotud korraldus." Minu küsimus on lihtne: ega seda ei tee ometi kindralmajor Veiko-Vello Palm? Tänan, Riigikaitse tegevuskava on salajane dokument ja loomulikult on see ka valitsuse dokument. Henn Igati mõistlik ja vajalik eelnõu tänases keerulises maailmas. Aga äkki te natukene täpsustate, mis tingimustel saab neid meetmeid rakendada ja kui suur on nende

Eesmärk on tõesti see, et enne kui tõstetakse riigi kaitsevalmidust, on võimalik teatud tegevusi tegema hakata, selleks et olla paremini valmis eskaleeruvateks sündmusteks.

kõrgendatud kaitsevalmidus ja sõjaseisukord või mobilisatsioon või demobilisatsioon, siis Kaitsevägi ja Kaitseressursside Amet otsustavad asja sundkasutusse võtmise.

võib teoreetiliselt ära jääda? Kaitsevägi lihtsalt kasutab kellegi maid valitsuse otsusel ja pärast siis vaadatakse, kuidas see kompenseeritakse? Aitäh küsimuse eest! Jah, lisaõppekogunemise puhul on kindlasti see seaduseelnõu oluline.

Hea ettekandja! Meil on nüüd ühiskonnas juba väga pikka aega olnud valus probleem igasugune selline nähtus, mida määratletakse sõnaga "sund". siin meil nüüd ka tuleb sundkasutus, sundvõõrandamine. Ja selle seaduse valguses loomulikult ma saan aru niimoodi, et see on eelkõige seotud sellega, kui meil on olemas välisoht ja välise kaitse vajadus. See on nagu loogiline. Kuid minu küsimus on selline: milline mehhanism selles muudetud seaduses, kui ta vastu võetakse, tagab selle, et neid sundmeetmeid ei rakendata poliitilise sisevaidluse lahendamisel?

Aitäh! Austatud minister! Ma lugesin teie seletuskirja selle seaduse juurde, sest seadus ja seletuskiri korreleeruvad omavahel. Mulle jääb arusaamatuks selline tegevus, et inimeste toiduvarusid võib sundvõõrandada, jättes elanikele ainult seitsme päeva varu. See meenutab Ukraina näljahäda. Mulle jääb vastuvõetamatuks see, et konfiskeeritud sõidukeid võib kasutada rahvarahutuste mahasurumiseks ja selle eest hüvitist ei maksta, kui konfiskeerida autod. Mulle jääb arusaamatuks, mispärast kohustatakse tööd tegema 24 tunni jooksul selliselt, et puhkamiseks jääb ainult kuus tundi, sellest neli tundi segamatult puhkamist. Mulle jääb arusaamatuks veel palju asju. Mispärast te selliseid repressiivseid meetmeid kavandate rahva vastu? Aitäh küsimuse eest! Lühike vastus on, et kindlasti ei kasutata neid meetmeid rahva vastu, vaid neid kasutatakse suure häda korral ja rahva kaitsmiseks. Aitäh

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Austatud kaitseminister! Riigikaitsekomisjon arutas seda eelnõu enne esimest lugemist oma 27. septembri istungil, kus eelnõu algataja esindajatena osalesid kaitseminister Kalle Laanet ja samamoodi Kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja Margit Gross. Mis ma ütleksin sissejuhatuseks? Teatavasti meil on reservarmee, mis tähendab seda, et sõjaaja kaitsevägi on mitu korda suurem kui rahuaja oma, ja meie vaidlus käib pigem selle üle, et kui palju ja kui kiiresti sõjaaja kaitseväge suurendada. On selge, et mida suurem meil on sõjaaja kaitsevägi, seda rohkem tsiviilsektori ressursse me peame kasutusele võtma, sest meil lihtsalt ei ole osa neid ressursse mõtet kaitseväele soetada rahuajal. Need ei ole igapäevases kasutuses. Seepärast on mõistlik, et kõik, mis me saame tsiviilsektorist kasutusele võtta, me ka võtame. See eelnõu, nagu härra minister ka juba välja tõi, käsitleb põhiliselt sundkoormisi. Ehk siis kõik, mis seni puudutas sundkoormisi ja oli sätestatud sundkoormiste seaduses, kogu see temaatika tuleb tuleb siia riigikaitseseadusesse üle nende muudatustega. Samuti käsitletakse siin palju ühekordseid riigikaitseülesandeid. Riigikaitseülesanded on meil püsivad

puudutab seda temaatikat. Ehk siis kaks teemat on siin. Ma nüüd natuke refereeriksin ka meie komisjoni istungi protokolli: küsimusi ja vastuseid, mis seal kõlasid ja kuidas me seda kõike arutasime. Kõigepealt meie komisjoni esimees Enn Eesmaa tõi välja selle, et see eelnõu vajab menetlemiseks rohkem aega. Kuna 1. jaanuar on üsna pea käes, siis tõenäoliselt me peame komisjoni nimel tegema parandusettepaneku, et see lükkuks mõne kuu võrra edasi. Ja sellega soostus ka kaitseminister Kalle Laanet, kes kinnitas, et jõustumise tähtaega võib mõnevõrra edasi lükata. Saab see siis olema 1. märts või 1. aprill, see on juba töö küsimus. Ants Laaneots, lugupeetud kolleeg, küsis, kas ka kaitsevägi kaasati eelnõu koostamisse, millele Margit Gross vastas jaatavalt. Oma sisendi on samuti andnud Kaitseressursside Amet ja Kaitseliit. Kolleeg Mati Raidma palus selgitada evakuatsiooni korraldamisega seonduvat ja Margit Gross vastas, et evakuatsiooni korraldamine on sätestatud hädaolukorra seaduses. Minister täiendas teda, et Kaitseministeeriumi valitsemisala panus evakuatsiooni korraldamisse tuleb Kaitseliidu kaudu.

Aga riigikaitseülesannete osas loomulikult meil oli väga palju parandusi. Me tegime kompleksse ettepaneku, et Riigikantselei ja kõigi ministeeriumide riigikaitseülesanded tuleks seaduses sätestada. Need ei saa jääda

Kaitseminister Kalle Laanet leidis, et kõige mõistlikum on see küsimus lahendada nii, et püsivad riigikaitseülesanded ehk Riigikantselei ja ministeeriumite ülesanded

ajal. Kolleeg Madis Milling küsis, kuidas see on seotud Kaitseliidu seaduse võimaliku muutmisega. Margit Gross vastas, et Kaitseliidu seaduse muudatused on väljatöötamisel ja selles osas tehakse Kaitseliiduga tihedat koostööd. Siin on üks

et see puudutab riigi rahaliste vahendite väljamaksete tingimusi, mida Vabariigi Valitsus saab otsustada erikordade ajal. Riigieelarve sisu loomulikult selle seaduse alusel muuta ei saa. Nii palju siis lühidalt nendest küsimustest ja punktidest, mida me komisjoni istungil käsitlesime. Me jõudsimegi sinnani, et teeme komisjoni poolt selle parandusettepaneku, et jõustamistähtaega edasi lükata,

saatan on pisikestes detailides – vajaksid rohkem aega ja rohkem tööd, et me neist hästi aru saaksime. Siia ei jää mingeid küsitavusi sisse. 27. septembri istungil siis komisjon otsustas konsensusega teha Riigikogu juhatusele ettepaneku lülitada eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu tänase istungi päevakorda ja teha ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada.

konsensusega teha Riigikogu esimehele ettepaneku määrata eelnõu muudatusettepanekute esitamiseks tavapärasest nädala võrra pikem tähtaeg, mida ma juba mainisin, mis on käesoleva aasta 3. november kell 17. Tänan!

oma korteritest ja kodust, viia kuskile asenduspinnale. On võimalik neid tööle rakendada selliselt, et nad peavad töötama kogu aeg, välja arvatud kuus tundi, millest neli tundi on segamatu magamine. Selliseid probleeme on siin veel küll ja küll. Põhimõtteliselt ma nõustuks sellega, et see kõik oleks võimalik, aga siin on üks väga libe punkt. Nimelt see, et seda võib teha kõrgendatud kaitsevalmiduse väljakuulutamise ajal ehk kas või juba homme. Ütleme, et kui valitsus käitub kuritahtlikult, kas siis esineb võimalus, et seda võidaksegi sellisel kujul kasutada inimeste põhiõiguste rikkumiseks? Aitäh, lugupeetud istungi neid võimalusi, mis sa tõid oma küsimuse alguses – jätta seitsme päeva toiduvaru, panna inimesed sadade või tuhandete kaupa tööle –, siis tõenäoliselt sõja ajal me teemegi neid asju, kui otse välja öelda, ja veel palju teisi asju, mida sa ei loetlenud. Meil õnneks surmanuhtlus praegu ei kehti, seina äärde me kedagi ei pane nagu vabadussõja ajal. Aga siis tehti ka seda. Sõjaolukord on väga raske olukord. Paratamatult tuleb ette seda, et me inimeste põhiõigusi ja -vabadusi väga olulisel, isegi otsustaval määral piirame. Sul on täiesti õigus selles küsimuses, kui sa selle tõstatasid: see võimalus on.Kas rahuajal on võimalik midagi sellest kõigest rakendada? Ütleksin, et rahuajal seda ei ole võimalik mitte kuidagi teha.

lisaõppekogunemiste korraldamiseks. Näiteks kui lisaõppekogunemisele kutsutaval üksusel on vaja varustust, mis tuleb tsiviilsektorist, siis on loomulikult mõistlik ka see läbi mängida, selle varustuse sundkoormamine läbi teha. Ja teine on liitlasüksuste tegevuse toetamiseks: kui siia tuleksid liitlasvägede üksused ja meil oleks vaja asju, vahendeid, teenuseid sundkoormata või rakendada nende tegevuse toetamiseks. Need on kaks võimalust,

Kui me midagi teeme, siis me peame inimestele selle kinni maksma, me peame kõik selle kompenseerima. Ja loomulikult me peame seda tegema täies mahus ja kiiresti, juhul kui meil mingit eriõiguslikku korda veel ei kehti. Nüüd,

et see protsess võib venida ja tekib kõhklusi selle olukorra kiirel väljakuulutamisel, kui meil tõesti oleks vaja seda teha. Ja kontrollmehhanism on vajalik ja seda oleks võimalik kehtestada ja praktikas ilmselt me selle ka niiviisi teostame, et kohe, kui Vabariigi Valitsus on valmiduse tõstmise välja kuulutanud

kontrolli küsimuse lahendus, mida ma oskan omast peast välja pakkuda. Loomulikult, alati on mingeid asju võimalik kuritarvitada, aga ma südamest loodan, et ükski meie valitsus seda ei tee. ei tee. Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea ettekandja! Siit on aru saada, et rahvuskonservatiivide kõige suurem mure on ikkagi selles, et on oht, et äkki sellest seadusest tulenevaid soodsaid [võimalusi], sundvõõrandamist ja muid taolisi asju, kasutatakse võib-olla mitte ainult välisohu puhul, vaid ka sisepoliitilise olukorra reguleerimisel enda kasuks. See on see oht, mis nähtub, ja siin on seda kaitset vaja. Minister muidugi ütles, et tegelikult kaitseb

ka kolm kindralit põhimõtteliselt parandusettepanekus toetasid –, et Riigikantselei, ministeeriumide, üldse riigiasutuste

kriisireservi ja see küsimus tuleb lahendada. See ei puuduta praegu selle komisjoni tööd, aga kui sa juba küsisid, siis loomulikult ka Leedu kriisi puhul praegu meie seis oleks hoopis teine, kui meil oleks see oleks see kriisireserv ehk sisekaitsereserv loodud. Siis me oleksime võinud kutsuda teenistusse ühe kompanii või kaks või kolm kompaniid ja saata need Leetu. Okastraat on hea abi, aga see oleks hoopis teise taseme abi olnud. Aga kuna me ei ole seda teinud, siis me saamegi appi saata ainult vähese arvu PPA teenistujaid. Meil on neid niigi vähe ja nad on kõik rakendatud. See on selline sisulisem vastus, aga me ei käsitlenud seda komisjonis selle eelnõu raames. Hea Leo Kunnas, rohkem küsimusi teile ei paista. Tänan! Avan läbirääkimised ja meenutan, et sõna saavad võtta ainult fraktsioonid.

mis puudutavad riigikaitset, samamoodi see, mis puudutab sundvõõrandamist ja sundkasutusse võtmist, selle seaduse raamistikus. Aga kui me räägime konkreetselt taktikalistest käikudest, siis see läheb kaitsetegevuse kava alla ja sellepärast on salajane, kui palju kuhu kohta midagi liigutatakse. Lihtsalt tahtsin teile seda selgitada. Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 417 esimene lugemine lõpetada.

Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 418 esimene lugemine. Keskkonnaminister Tõnis Mölder on oodatud kõnetooli. Palun! Aitäh, hea eesistuja! Head Riigikogu liikmed! Teie ees on Vabariigi Valitsuse algatatud maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Maareformi käigus on võimaldatud tasuda maa ostuhinda järelmaksuga selliselt, et omandatav kinnisasi koormatakse hüpoteegiga Eesti Vabariigi kasuks. Hüpoteegiga seotud ülesandeid hakkab edaspidi Riigi Tugiteenuste Keskuse asemel täitma Maa-amet. Sellega seoses liiguvad ka teatud ametikohad tugiteenuste keskusest Maa-ameti ridadesse. Eelnõuga korrastatakse ja kaasajastatakse ka riigi kasuks seatud hüpoteekide ja väljaostuvõlgadega seotud regulatsiooni, parandades sellega riigi positsiooni. Näiteks piiratakse isikute ringi, kellele võib väljaostuvõlga edasi anda. Edaspidi on see lubatud ainult pereringis või pankroti korral ettevõtte võlakohustuste ülevõtmisel. Samuti tõstetakse piirmäärasid selliselt, et edaspidi on aastane tasumisele kuuluv minimaalne summa 360 eurot ja järelmaksu saab küsida juhul, kui väljaostusumma on vähemalt üle 1800 euro. Nüüd natuke lähemalt maareformist. Tõesti, lähimate nädalate jooksul me tähistame maareformi 30. aastapäeva ja tegelikult maareformiga on vaja edasi edasi liikuda, et see ükskord lõpule viia. Meil onca19 700 maaüksusel ligikaudu 16 500 hektaril see kõik veel lõpuni tegemata. Eelnõu eesmärk on rakendada maareformi läbiviimisel senisest enam maakorralduse võimalusi ja seeläbi kiirendada ligi 7000 iseseisva kasutusvõimaluseta maariba reformimist. Senise regulatsiooni kohaselt moodustati ribast eraldi seisev maatükk ja riik müüs selle eraisikule. Seejuures jäid maaüksuses katastrid liitmata. Maa-amet otsustab ühes haldusaktis piirneva kinnisasja piiride muutmise ja hüvitise suuruse ning esitab ka ise kinnitamisavalduse. Menetlus on kiirem ja inimestele seega soodsam. Samuti lihtsustatakse hoonestusõiguse seadmist seeläbi, et hoonestusõigus seatakse haldusaktiga ja loobutakse täiendavatest lepingutest. Maareformi tegemisel mõõdistati juurdepääsuteed tihti nii, et nad jäid eraomandisse. Eratee avalikuks kasutamiseks määramise otsustab kohalik omavalitsus sundvalduse seadmise seadmise kaudu ja seda reguleerib kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus. Paraku on teekasutustasu määramisel hätta jäädud. Seetõttu lisatakse eelnõuga maa hindamise seadusesse üldreegel, millest saab lähtuda ka avalikes huvides teekasutustasu määramisel, mis on 3% maa väärtusest. Lihtsustatakse sundvalduse seadmise regulatsiooni nii,

Eelnõuga nähakse ette, et kui riik vajab kohaliku omavalitsuse maad avalikes huvides, siis tasutakse kohalikule omavalitsusele omandatava kinnisasja turuväärtus ega maksta lisahüvitisi.

ei maksa ja hüvitatakse vaid kinnisasjale tehtud kasulikud investeeringud, näiteks planeeringuga seotud investeeringud. Eelnõuga võimaldatakse avalikes huvides maade omandamisel maakorralduslike piiride muutmist, nii et maaomanik saaks kinnisasja äralõike eest samaväärset tasu ja hüvitist nagu maa väljaostmisel. Maareformi käigus on olnud ehitise omanikul valida, kas maa erastada või seada hoonestusõigus. Riigivaraseaduse muudatused võimaldavad lepingute haldamise koormuse vähendamiseks võõrandada suure osa maareformi käigus hoonestusõigusega koormatud kinnisasjadest ehitise omanikele.

Selleks, et soodustada nende maade väljaostmist, nähakse eelnõus ette, et elamumaa müügihinnaks on 2001. aasta maksustamise hind. Teiste sihtotstarvetega maa võõrandatakse ehitise omanikule turuhinnaga. Ma arvan, et see on oluline eelnõu, sest see aitab ühelt poolt kaasa pikaleveninud maareformi lõpetamisele ja teisalt lihtsustab maatoimingute tegemist ka teiste, sh riigile oluliste eesmärkide täitmiseks. Seadus peaks jõustuma 1. jaanuaril 2022.

et seda liigutada sinna, kuhu see peaks liikuma? Ja kui palju see siis hakkab aega võtma, kui me selle eelnõu vastu võtame? Ja teine küsimus on halduskoormuse kohta. Milline on see seis praegu ja milline on see siis, kui me seaduse vastu võtame? Siin

kui riigil on võimalus ja tahe ja vajadus mõnda teelõiku kasutada, siis esimene eesmärk ei pea olema kindlasti selle maatüki võõrandamine, vaid just nimelt sellele sundkasutuse seadmine. See seaduseelnõu tegelikult seda võimaldabki ja sundkasutust on oluliselt lihtsam seada.Kui sundkasutamist mingitel

Aga veel kord: neid on saanud jupikaupa lahendada ja ma loodan, et see seadusemuudatus aitab veel paremini seda teha. Aga jäme ots on omavalitsuste käes. Heiki Hepner, palun!

kohustatud subjekt, korteriühistu või eluruume vallasasjana omavad isikud ei ole ..." jne. Ühesõnaga, korteriühistu on ühe subjektina nimetatud. Aga meil on olemas ka garaažiühistud ja tegelikult nendega on samad küsimused ja probleemid. Kuidas garaažiühistute puhul see teema lahendatakse? Sellele ma mingit viidet siit ei leidnud. Aitäh! See on hea küsimus. Mina olen aru saanud, et kõik sellised n-ö ühistulised ühingud –garaažiühistu ja korteriühistu – on ju tegelikult äriregistris ühe ja sama märkega minu teada. Kui ma eksin, Kui ma eksin, siis ma pean seda eraldi täpsustama, aga minu teada need kanded käivad ühtemoodi ja see lähenemise viis on ka sama. Aga võib-olla see on hea mõte. Kui selles seaduseelnõus eraldi garaažiühistuid ei ole

On mingisuguseid numbreid või hinnanguid olemas? Ja teine küsimus, mida ma olen tahtnud küsida – praegune esimene oli mu eelmise küsimuse jätk

Nüüd teine küsimus, mis on seotud kogu selle maa hindamisega, sh erametsa temaatikaga. Tegelikult siin eelnõus seda käsitletud ei ole ja seda päris mitmel põhjusel. Esiteks ma arvan, et see ei ole selle eelnõu konkreetne teema.

korteriühistute all mõistetakse seda, teist ja kolmandat. Aitäh! Vaadake, tänapäeval on interaktiivne aeg ja ka mina sain hetkel sellise teate. Meie ülekannet siin jälgitakse ja ametnikud ütlesid, et nii garaažiühistu kui ka teie viimati mainitud hooneühistu läheb siia alla.

Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Lugupeetud minister! Mind huvitab selle 7000 kasutusvõimaluseta maaüksuse tulevik. Kui see seadus ühel päeval

päeva võib tähistada, see on kindlasti ajalooliselt oluline, aga piltlikult öeldes 40 aasta juubelil ei tahaks rääkida sellest, et meil on ikka veel 1000 maatükki, mida me ei ole suutnud ära jagada ja mille omanikega alles vaidlused käivad. Nii et tegelikult kogu selle eelnõu paketi eesmärk on ikkagi see, et lähimate aastate jooksul vähendada kõige keerulisemaid probleeme, mis meil täna menetleda on jäänud. Loogika on see, et esimese 30 aastaga me oleme lahendanud ära need kõige kiiremad asjad, kõige efektiivsemad asjad, kõige probleemivabamad asjad.Hetkel on meil laua peal need kõige keerukamad asjad, mida ma ka oma kõnes mainisin ja mida ei ole väga palju.

Hea minister, rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan! Ja nüüd maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm, palun! Väga austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Annan edasi, mis toimus maaelukomisjoni istungil esmaspäeval, 27. septembril 2021. aastal. Osa võtsid komisjoni liikmed Merry Aart, Erkki Keldo, Ivari Padar, Helir-Valdor Seeder, Andrus Seeme ja Aivar Viidik. Kutsutud olid keskkonnaminister Tõnis Mölder, Keskkonnaministeeriumi riigivara osakonna nõunik Glen Roosaar ja Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. Rennu. Arutati maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 418 ettevalmistamist esimeseks lugemiseks. Juhatasin sisse istungi päevakorra ja andsin sõna kutsutud külalistele. Tõnis Mölder tutvustas maareformi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mis puudutab kokku kümmet seadust. Eelnõuga soovitakse vähendada bürokraatiat, viia süsteemid võimalikult ühetaoliseks ning anda teemad, mis jaotuvad erinevate ministeeriumide ja [muude] asutuste vahel, tervikuna üle Maa-ametile. Triinu Rennu andis ülevaate eelnõuga 418 plaanitud muudatustest maareformi seaduses ja teistes seadustes. Ta märkis, et muu hulgas on menetluse käigus eelnõusse koondatud ka need normid, mis algselt ei läinud kooskõlastusringile käesoleva seaduseelnõu raames, vaid maa hindamise seaduse,

kui tuleb uus korraline hindamine, samuti seda, kuidas tagada maareformi ühetaoline rakendamine ka olukorras, kus korralise hindamise tulemusena muutuvad oluliselt maa hind ja maa maksustamishind. Eesmärk: maareformi üldpõhimõtted jäävad samaks, aga vaadatakse, kuidas seda lihtsustada. Näiteks maakorralduse rakendamine eraisikute eraisikute vahel on nii hoogu läinud, et soov on neid võimalusi kasutada nii kinnisasja avalikes huvides omandamise lihtsustamiseks kui ka maareformist jäänud n-ö ribade menetlemiseks. Käesoleval aastal on maareformi käigus tekkinud ribadega teostatud tehinguid umbes 1300. Osapooltele on see lihtne sellepärast, et ei ole vaja minna notarisse, toiminguid teeb ära katastripidaja ning muu hulgas saab esitada kinnistamisavalduse. Maakorralduse eesmärk on ka see, et ei tekiks osakrunte, vaid maaüksus moodustataks kohe lõppeesmärgist lähtuvalt. Kui katastriüksuse piir ei vasta tegelikule kasutusele, saavad naabrid omavahel kokkuleppel tellida maamõõtja, kes esitab andmed katastripidajale, see teeb kande maaomaniku kohta ja maaomanikud lepivad omavahel kokku hüvitise, kui nad seda oluliseks peavad. Küsisin, kuidas saavutatakse juriidiline kindlus. Triinu Rennu vastas, et mõlemad osapooled kinnitavad piiri muutmise soovi. Nad esitavad maakorralduskava, mille alusel koostatakse joonis, kuidas piiri muudetakse, näidates ära endised ja uued piirid. Enne katastrikannet kinnitavad osapooled, et on teineteisele hüvitise tasunud. Seejärel tehakse maaomanike tahte kohane kinnistusavaldus ja kinnistusraamatu andmed muudetakse. Tundsin huvi, et kui on soov oma maatükist anda kellelegi riba ära, siis kas see on võimalik. Triinu Rennu vastas, et siis tulebki koostada maakorralduskava. Kui tahetakse müüa suurem osa, kui maaüksusest alles jääb, ehk üritatakse teha varjatud tehingut, siis seda Maa-amet ei luba. Maa-amet koostöös kohalike omavalitsustega kontrollib sellist tegevust.

Triinu Rennu vastas, et käesolev eelnõu astub suure sammu edasi, lihtsustamaks erateede määramist avalikuks kasutamiseks. See tähendab, et erateed määratakse avalikuks kasutamiseks sundvalduse otsuse kaudu. Käesolevas eelnõus on olemas normid, mis seda lihtsustavad. Peamine probleem on selles, kuidas määrata hinda ehk tasu kasutuse eest. Kavandatavas eelnõus ongi nüüd olemas juhend, millest kohalikud omavalitsused saavad lähtuda, sest hindamise aruande tellimine on väga kallis ja ebamõistlik. Helir-Valdor Seeder küsis, et kui kohalik omavalitsus on maaga teinud toiminguid ja kokkuleppeid ja sellega seoses on tekkinud kohustused, siis kuidas seda tagasi pöörata. Triinu Rennu vastas, et need kulud, mis on olnud vajalikud

Küsisin, kas kergliiklusteede puhul võib rakendada sundvaldust, mitte sundvõõrandamist. Triinu Rennu vastas, et seadus näeb ette, et kui maaüksust on võimalik sihtotstarbeliselt kasutada, siis omandada ei tohikski. Kui avalikkus sellist teed kasutab, siis ei ole väga mõistlik maadele sundvaldust seada, kuna sundvalduslepingute haldamine on omaette koormus.

on isikul võimalus valida, kas ta soovib maad omandada või soovib hoonestusõigust. Osa on valinud hoonestusõiguse, sest omandamine on nende jaoks kallis. Aja jooksul on isikute ring, kellel on maareformis õigus ehitise omanikuna maad erastada, ka muutunud. Lisaks on piirkondi, kus üldse ei saagi maad omandada, kuna seal on riigikaitselised piirangud. Samuti ei lubata hoonestusõiguse omandamist olukorras, kus on avalik huvi. Aivar Viidik küsis või palus tuua näite kohalikele omavalitsustele hüvitiste maksmise kohta. Ta tundis huvi, kas konkreetsete tehingute puhul on reaalselt olnud riigi ja omavalitsuste vahel vastasseisu. Triinu Rennu vastas, et näiteks Haridus- ja Teadusministeerium teeb kokkuleppeid omavalitsustega riigigümnaasiumide rajamiseks. Tavaliselt probleemi ei ole, sest omavalitsused on huvitatud riigigümnaasiumi rajamisest. Rail Balticu puhul aga ollakse mõnikord päris hädas. Nüüd kehtima hakkav norm aitaks kaasa, et ei pea nii pikalt argumenteerima ja oleks ka õigusselgus. Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduses on norm, mis ütleb, et igal juhul võib maad ka tasuta anda, kui kokkulepe saavutatakse. Andrus Seeme sõnul on kohalikel omavalitsustel palju erateid. Ta tundis huvi, kuidas sundvalduse seadmine omavalitsuste olukorda lihtsustab. Triinu Rennu vastas, et erateede avalikuks kasutamiseks määramine toimub sundvalduse seadmise kaudu. See on haldusakt ja haldusakti puhul on omavalitsustel kõige suurem mure, kuidas määrata hinda. Nüüd on hinna määramiseks koostatud juhis. Merry Aart palus selgitada, milline on metsa hindamise metoodika ning kes seda teeb. Triinu Rennu vastas, et hetkel rakendatakse metsa hindamise metoodikat looduskaitseseaduse alusel. Avalikes huvides omandamisel peab olema kasutatud turuhinnapõhiseid hindu, aga metoodikas on ka ette nähtud näiteks kolme aasta keskmine puidu väärtuse hind. Nüüd on koostatud juhend, millest on hindajatel võimalik lähtuda. Kavandamisel on metoodika ülevaatamine, et tulevikus hinnataks kasvavat metsa turupõhiselt. Moodustatud on töögrupp, kuhu ka Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet on kaasatud. Ja siis tehti menetluslikud otsused: määrata eelnõu 418 ettekandjaks maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm

mis sätestab tehnovõrgu ja -rajatise või tee kasutustasu. Üldreeglina määratakse eelduslikult kasutustasuks 3% maa väärtusest. Siin on sihukene väga laialivalguv mõiste nagu "üldreeglina", mis annab võimaluse ka manipuleerida. Selge on, et see 3% maa väärtusest on ebaõiglane. Ja tegelikult peaks olema niimoodi, et riik tekitab teise kompensatsioonimehhanismi: näiteks ta, ütleme, vähendab muu maksu osas mingit tasu. Aga igatahes on see ebavõrdne kohtlemine. Ja muuseas ka esimese asjaõigusseaduse rakendussätete puhul öeldi, et see asi vaadatakse üle, aga midagi ei ole muutunud. Küsimus on praegu, kas te sellises käsitluses komisjonis ka seda teemat puudutasite või on teil kavas seda teha. Tänan! Aitäh, lugupeetud küsija! Komisjonis seda sellisest vaatevinklist, nagu te küsisite, ei ole käsitletud. Aga ma arvan, et esimese ja teise lugemise vahel on võimalik teha muudatusettepanekuid ja kui kui algataja leiab, et see on vajalik ja mõistlik, siis kindlasti see leiab ka toetust. Ma arvan, et tähelepanu juhtimine on täiesti õigustatud. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Avan

Meie tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437 esimene lugemine. Ma palun ettekandjaks ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti. Meie Tervist, austatud juhataja ja lugupeetud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on esitanud Riigikogu menetlusse elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis kannab numbrit 437. Teile on see eelnõu juba varasemalt tuttav eelnõuna 301, mille menetlemine jõudis kolmanda lugemiseni, aga mis vahetult enne seda täiskogu päevakorrast välja võeti seoses seaduse jõustumise tähtaja aegumisega.Oleme eelnõu uues versioonis muutnud seaduse jõustumise tähtaega, milleks on nüüd käesoleva aasta 15. detsember, ja lisaks oleme võtnud eelnõust välja ka sideandmete säilitamist puudutavad sätted. Ehkki eelnõu on tuttav, kasutan võimalust ja peatun veel kord lühidalt nendel peamistel põhjustel, miks on Vabariigi Valitsus selle eelnõu teile arutamiseks esitanud.Eelnõu esitanud. Eelnõu väljatöötamine tuleneb vajadusest viia Eesti õigusruum vastavusse uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2018/1972, millega on kehtestatud Euroopa elektroonilise side seadustik. Euroopa elektroonilise side seadustikuga reguleeritakse kogu elektroonilise side sektori peamisi valdkondi, nagu turule sisenemine, turgude reguleerimine ja järelevalve, sagedushalduse ja numeratsiooni teemad ning tarbijakaitse küsimused. Ka praegu kehtiv elektroonilise side seadus põhineb suures osas Euroopa Liidu õigusraamistikul, mille moodustavad neli sidedirektiivi, mis uue seadustikuga nüüdseks Euroopa Liidu tasandil ühtseks kokku põimiti. Olulisemad eelnõuga tehtavad muudatused on järgmised. Esiteks, soodustatakse uute sidevõrkude kasutuselevõttu ja võrkudesse kaasinvesteerimist teistele sideettevõtjatele sidevõrkude avamise kaudu. Märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistatud ettevõtja sidevõrkude avamine teistele sideettevõtjatele kaasinvesteerimiseks soodustab uute sidevõrkude kasutuselevõttu ka eri suuruses ja eri finantssuutlikkusega sideettevõtjate hulgas ning vähendab sidevõrgu ehitamise kulusid, mil on mõju sideteenuste tarbijate valikuvõimalusele ja sideteenuste hindadele. Selle tulemusena paraneb eespool nimetatud sideettevõtjate klientide juurdepääs kiirele lairibateenusele. Teiseks, sideettevõtja mõistet laiendatakse sidevõrgu kaudu osutatavatele rakendustele ehk nn OTT-teenuste osutajatele, nagu näiteks Skype, Viber, WhatsApp, Facebooki Messenger ja muud taolised. Kuna üha enam kasutavad tarbijad erinevaid OTT-teenuseid, mis oma olemuselt sarnanevad tavapärase sideteenusega, nagu helistamine või tekstisõnumite saatmine, siis tarbijate õiguste kaitse eesmärgil on selline laiendamine igati õigustatud. Samas rõhutan, et OTT-teenuste regulatiivsed kohustused piirnevad sideteenuste lepingu kohustuslike elementide ühtlustamisega, et tarbija saaks teenuselepingutega tutvudes võimalikult sarnase ülevaate talle pakutavast sideteenusest. Samuti peavad tavalise telefoni või mobiiltelefoni numbrile helistamist võimaldavad OTT-teenuste osutajad, näiteks tavapärane Skype, tagama tarbijale tasuta 112 numbrile helistamise võimaluse. Kolmandaks, ühtlustatakse raadiosageduste kasutusse andmise nõudeid. See tähendab kohustust, et Euroopa Liidu liikmesriigid peavad raadiosageduste kasutusse andmisel tegema seda võimalikult samal ajal, et anda Euroopa Liidu liikmesriigi sideettevõtjatele ühesugune raamistik uute raadiosageduste kasutuselevõtul, millega soodustatakse kogu Euroopa Liidu sideturul teenuste ühtsemat arengut. Samuti nähakse ette võimalus sageduste kasutusse andmise paremate praktikate jagamiseks liikmesriikide vahel. Selleks on loodud asjaomane keskne konsultatsioonimehhanism. Neljandaks, suurendatakse tarbija sidelepingute läbipaistvust ning seatakse sisse lepingueelse teabe ja lepingu lühikokkuvõtte esitamise nõue. Lepingueelse teabega antakse tarbijale võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavatest sideteenustest, mis peaks ära hoidma hilisemad arusaamatused lepingu käigus sätestatud sideteenuse iseloomu ja reaalsuse vahel. Lepingu lühikokkuvõttega antakse tarbijale ülevaade kõige olulisemast lepingu sisust, nagu sideteenuste kirjeldus, tasu, tähtaeg, pikendamine, lõpetamine ja nii edasi. Oluline on, et sideteenuste lepingu sõlmimisel muutuvad nii lepingueelne teave kui ka lepingu lühikokkuvõte sõlmitava lepingu osadeks. Viiendaks, sideteenuste tarbijale luuakse teenuse hinna ja kvaliteedi võrdluse võimalus, et anda tarbijale võimalus võrrelda erinevate sideettevõtjate pakutavaid sideteenuseid. Selleks täiendatakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti olemasolevat sideteenuste andmekogu, kus juba praegu on võimalik võrrelda sideteenuste katvust ja võimalusi.

Nende regulatsioonide eesmärk on tagada nii sidevõrkudes hetkel kasutatava kui ka tulevase tehnoloogia turvalisus ja seda suurendada. Nimetatud kohustuse sisustamisel on arvestatud 2019. aasta oktoobris Euroopa Liidu koostatud ühise riskianalüüsiga 5G‑võrkude kohta, 2020. aasta jaanuaris avaldatud 5G‑võrkude turvalisuse meetmete paketiga ning riigi julgeolekuhuvide, sidevõrkude toimepidevuse aspektide ja sideettevõtjate huvidega. huvidega. Need nõuded saavad olema vajalikud 5G‑tehnoloogia kasutuselevõtuks, kuid laiemalt ka tulevaste tehnoloogiate turvalisuse tagamiseks. Eelnõuga määratletakse ka kriteeriumid – neid on 12 –, mida kasutusloa menetluses arvestatakse ning mis võivad osutada riist- või tarkvaratootjaga või hooldus- või tugiteenuste pakkujaga seotud kõrgele riskile. Ja seitsmendaks, eelnõu üks eesmärk on uute mobiilsidevõrkude, nagu näiteks 5G‑võrkude ehituse soodustamine. Eelnõuga sätestatakse ehitusseadustikus riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse omanduses olevate ehitiste, väikese levialaga raadiosagedusi kasutavate kasutavate juurdepääsupunktide ehk inglise keeles nnsmall cell'ide talumise kohustus. Kuna 5G vajab tihedamat tugijaamade võrku, siis selline kohustus kahtlemata lihtsustab sideettevõtjatel võrkude rajamist.

Eelnõus sätestatakse ka keeldumise alused, milleks on muu hulgas oht inimeste elule või tervisele või riigi julgeolekule. See muudatus eeldab ka ehitisregistri arenduse elluviimist, mis on juba töös. Riiklikku järelevalvet talumiskohustuse üle teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet. Sektori arengu eesmärgil on eelnõuga kavas riigilõivuseaduses mõningaid riigilõive alandada. Näiteks sätestatakse senisest madalam riigilõiv 10-kohalistele masinatevahelise side numbritele, mis edendab asjade interneti kasutamist, seda eriti 5G arengu kontekstis. Kehtiva riigilõivuseaduse alusel maksaks üks selline 10-kohaline number 35 eurosenti ning selline hind pidurdaks ilmselgelt nutistu kasutuselevõttu. Nüüd sätestatakse riigilõivuseaduses, et üks 10-kohaline M2M-number maksaks edaspidi 0,05 eurot. Austatud parlament! Ma loodan, et Riigikogu arvestab eelnõu edasisel menetlemisel juba parlamendis varem toimunud arutelusid ja kõnealuse õigusakti olulist mõju kogu sidesektori ja selle turvalisuse arengule.

Mis tolku neist on valgusfooridele ja tänavavalgustuslampidele ja ka WhatsAppi ja Skype'i kasutajatele? Hea Aitäh! Ma arvan, Eesti tarbijad, sh Eesti sideettevõtjad ja tegelikult Eesti ettevõtlussektor laiemalt ootavad 5G kasutuselevõttu, mis annab annab tarbijale suurema kasutajamugavuse ja uued võimalused, mida asjade internet võimaldab. Kui küsimus on selles, kas näiteks tänavavalgustite või valgusfooripostide külge võiks panna neidsamu väikseidsmall cell'e, siis see vajadus täpselt

usun, et me selle eelnõuga saame siit ilusti edasi liikuda. Nagu ma ka sissejuhatavas sõnavõtus mainisin, Riigikogus, just majanduskomisjonis on see eelnõu läbinud väga põhjalikud arutelud ja ja tõesti, seal on ainult kaks muudatust. Üks puudutab kuupäeva ja teine puudutab sideandmete säilitamist, mis on välja võetud. Nii et ma usun, et see eelnõu on kiireks menetlemiseks igati valmis ja et sellel eelnõul on ka koalitsiooni toetus. Aitäh! Saadik on ju Hea ettekandja! Lairibast on nii palju räägitud ja ka mina olen saanud üle Eesti igasuguseid konkreetseid pöördumisi, et see asi on kännu taga, õigemini erinevate kändude taga. Ja nüüd ma loen siit sotsiaalse mõju kohta, et sidevõrgu ehitamise kulud vähenevad ja juurdepääs kiirele lairibateenusele paraneb oluliselt. Ava natuke seda tausta! Praegune seis on ikkagi üsna nukker üle terve Eesti. Ühelt poolt on olemas, aga tegelikult ikkagi ei ole jõudnud kohale. Kuidas nüüd selle eelnõu vastuvõtmisel olukord paraneb,

riik sekkub ettevõtlusse võimalikult vähe ja kui juba sekkub, siis tal peab olema selleks hea põhjus. Ma saan aru, et see konkreetne eelnõu võib tuua päris suuri kohustusi sideettevõtetele ja ministeeriumi arvamus on see, et potentsiaalse kahju kannavad need firmad ise. Kas see vastab tõele ja kas sa pead sellist lähenemist liberaalseks? Aitäh! No igasugune muutus regulatsioonis omab turuosalistele mõju, ükskõik kas me räägime finantssektorist või me räägime sidevaldkonnast. Need piirangud, mis eelnõuga sätestatakse, on ennekõike aga selleks, et meie sidevõrk ja kiire internet oleks turvaline. Ja ma arvan, turvalisus ja liberaalne maailmakord käivad käsikäes. Ma seal mingit konflikti ei näe. Kalle Grünthal, Lugupeetud ettekandja! Küsimus puudutab elektroonilise side seaduse seda osa, mis puudutab nõudeid sidevõrkudele, teenust riigi julgeoleku tagamiseks.

Aitäh küsimuse eest! 5G iseenesest ei kujuta mitte mingisugust ohtu, küll võib endast ohtu kujutada 5G‑tehnoloogia – ükskõik, kas me räägime tarkvarast või riistvarast –, kui kui sellel pakkujal on teistsugused kavatsused kui arendada tehnoloogiat, pakkuda paremaid teenuseid ühiskonnale, kui seal on tagauksed, kui mängus on mingid muud kaalutlused. Nii et 5G‑regulatsioon [sellest ei erine mitte kuidagi sellest, kui hinnatakse näiteks investeeringuid erinevatesse ettevõtetesse või infrastruktuuri. Me ei taha ju seda, et näiteks rongijuhtimissüsteemi oleks võimalik kellelgi kuskil kaugel välja välja lülitada või panna kaks rongi omavahel kokku sõitma. Seetõttu meil peab olema 100% kindlus, et selle teenuse pakkuja ja tehnoloogia, mida ta pakub, on usaldusväärne. Midagi muud keerulist seal ei olegi. Aitäh küsimuse eest!

5G‑võrkude arendamisega Eestis. Ja kust tuleb see vastuolu, mis natukene sinu jutust läbi kõlab, et siis, kui eelnõu saab seaduseks, saab arendama hakata. Aitäh,

tervet Eestit, pigem me räägime ikkagi väga väikestest lokaalsetest kohtadest. See on hea, et see on olemas, aga me ei saa täna kuidagi väita, et Eesti on 5G-ga kaetud ja meil on võimalik kasutada kõiki neid võimalusi, mida 5G‑tehnoloogia pakub. Aitäh Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ütlesite väga olulise lause selle kohta, et riist- ja tarkvara ei kujuta endast iseenesest mingit ohtu, loeb teenusepakkuja. Nüüd sooviks teada teie täpsustust, millisel viisil teenuste pakkujad võivad ohustada meie riigi julgeolekut sidevõrkude ja -teenuste osas

selle hinnangu andmisel, kas konkreetne tehnoloogia või konkreetne riistvara võib sisaldada kõrget riski, on ilusti eelnõus üles loetud. See puudutab eelnõu § 1 punkti 18, mida täiendatakse samade lõigetega, mida te viitasite. Ja nii nagu ma selle raudtee näite tõin, ma võin tuua veel näiteid elektrivarustuskindluse valdkonnast või isejuhtivate autode puhul. Me peame olema sada protsenti kindlad selles, et et keegi teine või keegi kolmas ei saa seda tehnoloogiat kasutada mõnel mitteõigel mitteõigel eesmärgil. Need 12 punkti on olemas, ma ei hakka neid siin ette lugema. See on seletuskirjas ilusti kirjas, mis need on, ja neid hinnatakse kogumis. Tarmo Kruusimäe, palun!

Sideandmeid säilitatakse ka praegu kehtiva õiguse alusel. Põhjus, miks need siit välja võeti, on hästi lihtne.

Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! No see Euroopa kohtu lahend oli ju ka kevadel tegelikult meil laua peal. Kui siin on nüüd olemas mingeid olulisi uusi teadmisi, mida Riigikogu liikmed peaksid teadma selleks, et kujundada enda seisukohta selle seaduse osas, siis kas on kavas neid teadmisi saadikutele

Jaa, kindlasti! Te saate ju tutvuda kõikide muudatusettepanekutega, mis Justiitsministeerium esitab. Tegemist on seaduseelnõu täiendamisega ja loomulikult Riigikogu liikmed saavad sellega tutvuda. Jaa, Hea minister, rohkem teile küsimusi ei ole. Tänan! Komisjonipoolse vaate olukorrale annab meile majanduskomisjoni esimees Kristen Michal.

Majanduskomisjon arutas elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu 437 teisipäeval, 28. septembril. Arutelu oli selle võrra lühem, et selle eelnõu üle on pikalt nii komisjonis kui siin saalis aru peetud. oli see enne, kui samasugune või praktiliselt analoogne eelnõu tagasi võeti. Olin minagi siin oma poolteist tundi puldis, vastasin küsimustele ja pärast seda peeti veel paar tundi kõnesid. Nii et ütleme, et see on üks põhjalikult läbi arutatud Menetlusettepanekud olid järgmised: määrata ettekandjaks Kristen Michal, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 13. kuupäeval ehk täna ja teha ettepanek esimene lugemine lõpetada.

Kõik osapooled kinnitasid, et see liigub piisavalt kiiresti. Mihhail Stalnuhhin tundis huvi, milliseid lubadusi on Eesti partneritele andnud. Minister Andres Sutt meenutas vastates sedasama kokkulepet tollase peaministri Jüri Ratase ja USA asepresidendi Mike Pence'i vahel. Küsiti ka võimalike finantsriskide kohta. Nagu minister siingi on öelnud, üleminekuperiood tehnoloogiate väljavahetamiseks on ministeeriumi hinnangul piisav.

Aitäh sellise üsna lakoonilise ettekande eest! Ma mäletan sind siin tribüünil suvel juunis. Siis sa lubasid, et kuna nüüd on aega küll ja küll, siis majanduskomisjon arutab seda teemat suvel. Kui me vaatame aknast välja, siis seal on sügis hoopis. Paljud minu sõbrad küsivad, kelle poolt Tallinna valimistel hääletada, ja mul on mure, kas see lubadus on täidetud. Poliitiku sõna peab ju maksma. Kas see arutelu toimus ja kui see toimus, siis mis olid selle tulemused? Aitäh! Aastaaegade vahetumine on tõepoolest kindel fakt, selles te ei eksi. Samamoodi on fakt see, et ministriga sai korduvalt suheldud just sellelsamal teemal, mida ma ka tollal siin puudutasin. Komisjonil on konsensuslik hoiak, et julgeolekuhuvides võiks kriitilises taristus tehnoloogiate vahetamisel, ja mitte vaid sellel, olla teatav kompensatsioonimehhanism. Kui riigil on vaja mis tahes muudatusi teha, siis subjektid tuleks sellega kiiremini ja kergemini kaasa ning ainus viis riigiga sellises olukorras suhelda ei oleks võimalik kohtulahing.

Aga ma siiski täpsustaksin just seda kompensatsioonimehhanismi. Sa ütlesid, et võib-olla jõuab, võib-olla ei jõua sellesse eelnõusse. Mis sa ise ennustad: kas jõuab või ei jõua? Ja kui ei jõua sellesse, siis millal võiks jõuda? Tegelikult see on murekoht, ma arvan, siin saalis päris paljudele.

Kui riik teeb mingeid muudatusi, nõuab mingite tehnoloogiate muutmist, vahetamist – see ei puuduta ju ainult konkreetset sidevõrkude eelnõu, tegelikult see puudutab eelduslikult julgeolekut, võib puudutada ka tervise- ja mis tahes muid avalikke huvisid laiemalt siis selline mehhanism võiks olla. Ja minu isikliku arvamuse kohaselt – see on minu isiklik arvamus – võiks selline mehhanism olla laiem, nii et riigiga, täitevvõimuga sellistel kriitilistel hetkedel suhtlemine ei piirduks ainult hilisema kahjude hindamisega ja võimaliku

Nüüd ongi küsimus selles, et kui me eeldame, et ministeerium on seda adekvaatselt hinnanud ja me juba menetleme seda eelnõu, siis selles eelnõus enam tõenäoliselt seda muudatust ei tule.

Hea komisjoni esimees, rohkem teile küsimusi pole. Tänan! Avan läbirääkimised. Fraktsioonidel sõnavõtusoove ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 437 esimene lugemine lõpetada. Oleme esimese lugemise lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. oktoobri kell 17.15.

Aitäh, austatud juhataja! Austatud Riigikogu liikmed! Tutvustan teile sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid sadama vastuvõtuseadmeid jäätmete üleandmiseks ja tunnistatakse varasem direktiiv kehtetuks. Kasutusele võetakse mõiste "laevajäätmed", mis hõlmab kõiki jäätmeid, sh lastijäätmed, mis tekivad veesõiduki töö käigus või lastimis-, lossimis- ja koristustööde ajal. Muudetakse laevade kohustust laevajäätmetest teavitamisel ja laevajäätmete üle arvestuse pidamisel. Laevajäätmete mõiste alla hõlmatakse ka kutselise kalapüügi käigus passiivselt püütud jäätmed, mis kalapüüdmise käigus püügivahenditesse jäävad, näiteks mahajäetud kalapüügivahendid ja igasugune muu meresõiduprügi. Nende üleandmise eest ei tohi võtta sadamas eraldi tasu, vaid need saab üle anda sadamatasu hulka arvestatud laevajäätmete vastuvõtmise tasu Direktiiviga ühtlustatakse rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsiooni nõudeid Euroopa Liidu õigusega. Eelnõu puudutab sadamapidajaid ja -kasutajaid, jäätmekäitlejad, Transpordiametit ning Keskkonnaametit, kes teostavad seaduses sätestatud nõuete üle Eelnõu kohaselt peab tavapäraselt sadamat külastaval laeval olema võimalik ära anda kõiki laeval tekkivaid jäätmeid. Selle tagamiseks peavad sadamad eelnevalt koostama laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavad, milles määratakse kindlaks sadama vastuvõtuseadmete vajadus ja võimsus, arvestades laevu, mis sadamat külastavad. Eestis on vastav regulatsioon olemas. Laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava koostamine on sadamapidajatele kohustuslik. Seadusemuudatused aitavad merekeskkonna reostust paremini kontrollida ning lisaks vähendavad muudatused riigiasutuste töökoormust. Samuti motiveerivad muudatused laevu sadamates kõiki jäätmeid üle andma, kuna laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavade koostamisel on eelnevalt nendega konsulteeritud ja seetõttu on sadamates loodud võimalus üle anda kõik jäätmed, mis merereisi ajal tekivad. Sadamatasu sisaldab ka kaudset tasu laevajäätmete vastuvõtmise eest. Seetõttu on sadamakülastaja motiveeritud andma sadamas üle kõik jäätmed, kuna tal ei ole kohustust laevajäätmete äraandmise eest eraldi Tervikuna väheneb muudatustega seoses riigiasutuste töökoormus. Teatud tingimustele vastava väikesadama pidajal väheneb halduskoormus, ülejäänud sadamate halduskoormus jääb samaks. Nüüd konkreetselt muudatustest. Kõigepealt, konsulteerimise kohustus laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava koostamisel. Konsulteerimise kohustus tähendab, et sadamapidaja koostab uue jäätmekäitluskava või muudab seda. Kui ta seda teeb, peab ta konsulteerima sadama kasutajate, pädeva asutuse, sadama vastuvõtuseadmete käitlejate, laiendatud tootjavastutuse põhimõtet täitvate asutuste ja kodanikuühiskonna esindajatega. Uus nõue on selleks, et sadamad võtaksid kuulda ka klientide ehk laevaomanike vajadusi ja kohalikku omavalitsust, kes jäätmekäitlust oma võimupiiride ulatuses korraldab. Enamik sadamapidajaid konsulteerivad erinevatel viisidel eri valdkondades oma kasutajatega juba praegu, seega nõue ei too kaasa märkimisväärset halduskoormuse tõusu. Muudatus avaldab positiivset mõju merekeskkonnale, kuna konsulteerimise tulemusena koostatakse sadamatele ja sadamat külastavate klientide vajadustele vastavad laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavad. Sellega luuakse tingimused, et sadamat külastav klient saab sadamas ära anda laevajäätmed, mis tal pardal tekivad, ja sellega seoses ei satu laevajäätmed merre. Teine muudatus, laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavade heakskiitmine iga viie aasta tagant. Varasema kolme aasta asemel näeb direktiiv nüüd ette, et laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava tuleb esitada heakskiitmiseks vähemalt iga viie aasta järel. Muudatusega väheneb sadamapidajate, Keskkonnaameti ja Transpordiameti töökoormus. töökoormus. Kavandatav muudatus nr 3. Teatud tingimustele vastavad väikesadamad ei pea koostama enam laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava. Laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kava koostamise nõudeid ei kohaldata väikesadamatele, kus ei osutata tasulisi sadamateenuseid ja mis asuvad korraldatud jäätmeveo piirkonnas ning mille pidaja on taganud, et sadamasse saabuvaid väikelaevu teavitatakse õigeaegselt laevajäätmete vastuvõtmise ja üleandmise korrast. Nimetatud tingimustele vastav väikesadam teavitab sellest omakorda Keskkonnaametit. Eestis ei osutata tasulisi teenuseid 104 sadamas. Kõnealuse muutusega väheneb Keskkonnaameti ja tingimustele vastava väikesadama töö- ja halduskoormus. Neljas muudatus, kaudne sadamatasu kohaldub ka väikelaevadele ja kalalaevadele. Ehk siis olenemata sellest, kas laev annab laevajäätmed sadamas üle, peab ta tasuma kaudset tasu, mis on sadamatasu sees. Selle muudatusega kutsutakse sadamaehitise kasutajaid üles andma kõiki laevajäätmeid sadamas ära ning soovitakse vältida laevajäätmete merre sattumist. Muudatus ei puuduta väiksemaid sadamaid, kus laevajäätmete üleandmise tasu on juba praegu sadamatasu sees. Sadamaregistri menetluskeskkond vajab direktiivi nõuetele vastamiseks täiendavaid arendusi. Vajalik on täiendada praegust jäätmekäitluskavade kooskõlastamise menetlust ja luua X-tee liidestus elektroonilise mereinfosüsteemiga. Head Riigikogu liikmed! Seadusemuudatused aitavad merekeskkonna reostumist paremini kontrollida ja muudavad sadamakülastajatele laevajäätmete üleandmise lihtsamaks ning tagavad parema infoliikumise sadama külastajate ja sadamapidajate vahel eesmärgiga, et laevajäätmed ei satuks merre. Palun teil eelnõu toetada. Riigikogu liikmed soovivad küsida. Palun, Peeter Ernits!

Ja ülejäänu, need plastnõud ja muu värk, on 60%. Järelikult peaks olema 45 tonni see kogus, mida sadamad peavad

et sellise prügi leidmisel ei tekiks leidjal kiusatust seda vaikselt merre tagasi poetada, vaid ta oleks teadlik, et ta saab sellest juba makstud tasu eest lahti. Aitäh!

nii tugev, et me saaksime selle võimaluse anda. Jutt on miljonite eurode laekumisest Eesti riigile. Aitäh! Meil on ju

Sa ütlesid mu eelmisele küsimusele vastates, et ega sadamad rõõmsad ei ole, kui peavad neid võrke, plastmasstaldrikuid, pudeleid ja muud kraami vastu võtma. Aga nüüd sadamate liit hädaldab, et

ettepanek on mõistlik või nad lihtsalt niisama hädaldavad, et halastust, ja võiks olla ikkagi palju väiksem see võimalik trahv? Aitäh! Tegelikult on niimoodi, et täna kehtib kord, kus on võimalik rakendada rahatrahvi 100 000 kuni 400 000 eurot, ja see eelnõu, mida me hetkel menetleme, seab ülempiiriks 100 000 eurot. Tegelikult seda piiri juba tuuakse märgatavalt

See praegu, mis me ütlesime, see on määratletud. See on niinimetatud uus algatus, mida me ei ole veel näinud. See "Laevad Eesti lipu alla" – me ei tahagi neid Ukraina ohvitsere enda lipu alla, sest nad sõidavad kus iganes, aga nad saaksid vahetada enda kas kas Ukrainas või Venemaal välja antud töödiplomi Eesti diplomi vastu, sellepärast et Eestil on hea maine ja need kursused maksaksid ju 2500–3000 eurot. Arvestades, et neil on seal 150 000 meremeest, kellest

Ma arvan, et seda niimoodi kiirelt otsustada ei ole õige, sest me teiselt poolt peame kaitsma ka oma meremehi ja oma meremeeste töökohti. Kui selline ettepanek tuleb, siis seda tuleb igakülgselt kaaluda

Tere päevast, head kolleegid siin- ja sealpool ekraani!

Riigikogule anti see üle 13. septembril ja menetlusse võeti 14. septembril. 20. septembril otsustas majanduskomisjon määrata kõnealuse eelnõu ettekandjaks siinkõneleja. Otsus võeti vastu konsensuslikult. Kohal viibisid siinkõneleja, Riho Breivel, Jüri Jaanson, Raimond Kaljulaid, Kristen Michal, Sven Sester ja Mihhail Stalnuhhin. 27. septembril tutvustas eelnõu majanduskomisjonile minister Taavi Aas. Siinkõneleja tundis huvi, kas sisulised muudatused puudutavad üksnes direktiivide juurutamist või ühe teisega asendamist. Eelmise meresõiduohutuse seaduse muudatusest alates juurutati põhimõtet, et seadus ei volita ministrit määrusega mitte andmekogu vormi kehtestama, vaid andma andmete loetelu, loetelu, mis selles sisalduma peab. Leidsin, et sedalaadi muudatused ei tulene direktiivist, ning uurisin, kas eelnõus on veel midagi, mis ei tulene direktiividest, peale nimetatud praktika tõttu tehtava muudatuse. Minister vastas, et rohkem ei ole eelnõus midagi, mis ei tulene direktiivist.Arutelu tulemusel võttis majanduskomisjon vastu alljärgnevad otsused. Esiteks, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 13. oktoobril. Ja teiseks, teha Ja teiseks, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Mõlemad otsused võeti vastu konsensuslikult ja otsustamisel osalesid siinkõneleja, Riho Breivel, Jüri Jaanson, Raimond Kaljulaid, Kristen Michal, Sven Sester ja Mihhail Stalnuhhin. Kuna minister äsja tutvustas eelnõu põhjalikult, siis ma kordama ei hakka. Võite küsida, kui soovite.

Seda soovi ei ole. Siis jääme ikkagi ettepaneku juurde esimene lugemine lõpetada ja see on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 27. oktoobri kell 17.15. Tänane seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu 426. Valitsuse poolt tutvustab seda taas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Palun! Aitäh, austatud eesistuja! Austatud Riigikogu liikmed! Vabariigi Valitsus on esitanud 2021. aasta 2. septembril Riigikogule menetlemiseks elektrituruseaduse ja riigivaraseaduse muutmise seaduse Eelnõu tutvustamine majanduskomisjonile toimus 27. septembril. Eelnõuga võetakse Eesti õigusesse üle elektri siseturgu käsitlev direktiiv. Direktiivi ülevõtmiseks muudetakse elektrituruseadust ja riigivaraseadust. Eelnõuga suurendatakse tarbijate osatähtsust elektrivõrgu paindlikkuse saavutamisel. See on vajalik elektrivõrgu taastuvelektri pidevalt muutuvale tootmisele ja hajatootmisele Seeläbi tagatakse läbipaistev ja konkurentsile avatud elektriturg, mis võimaldab tarbijale pakkuda konkurentsitingimustes kujunenud hinnaga elektrienergiat, tagades samal ajal varustuskindluse ning energia- ja kliimapoliitika eesmärkide täitmise. Seaduseelnõuga lisandub võrguettevõtjale kohustus lõimida kulutõhusalt oma võrkudesse uusi elektritootmise tehnoloogiaid, eelkõige taastuvatest energiaallikatest energiat tootvaid üksusi, uutest tarbimiskoormustest, näiteks soojuspumpadest ja elektrisõidukitest tulenevaid tarbimiskoormusi, ning kasutada turupõhiselt selliseid hajaenergiaallikaid nagu tarbimiskaja ja energia salvestamine, et tõhusalt käitada oma võrkusid ja vältida kulukat võrkude laiendamist. Ei ole uudis, et tõhus konkurents on jaemüügiturgudel oluline. Eesti energiaturud on alati konkurentsipõhise lähenemise usku olnud. Seda on vaja muu hulgas selleks, et tagada uuenduslike energiateenuste nagu tarbimise juhtimise, agregeerimise või salvestusüksuste kasutuselevõtt. Need teenused vastavad tarbijate muutuvale vajadusele ja suutlikkusele ning muudavad meie elektrivõrgu paindlikumaks. Seda eelnõu ka võimaldab ja toetab. Tarbijate mõjuvõimu suurendamine, diferentseerides seaduses täpsemalt nende õigused ja kohustused, osalemaks senisest enam energiaturul, toob tarbijatele elektrienergia siseturust kasu ja aitab saavutada taastuvenergia eesmärke. Ühtlasi võimaldavad sellised muudatused seista tarbijatel senisest veelgi tugevamini omatoodetud elektrienergia eest. See võimaldab täna väga päevakajalise teema ehk kõrgete elektrihindade taustal tarbijale paremat kontrolli energiahindade üle. Direktiivi ülevõtmisega lisatakse eelnõuga riigivaraseadusesse muudatus. Muudatuse järgi teeb riigivaraseaduses nimetatud nimetamiskomitee Eesti suurima jaotusvõrgu ettevõtja üldkoosolekul ettepaneku jaotusvõrgu ettevõtja nõukogu liikmete nimetamiseks. Selline lähenemine suurendab jaotusvõrgu ettevõtja sõltumatust emaettevõtjast, kelle tegevuste hulka kuulub laadimistaristu ja salvestusüksuste arendamine. Jaotusvõrgu ettevõtja käes on informatsioon, mis on oluline vahend sellise äritegevuse arendamisel. Kuna teistel turul tegutsevatel konkurentidel sellist infot ei ole, tuleb jaotusvõrgu ettevõtja sõltumatust ülejäänud kontsernist suurendada.

Alustaksin sellest, et ka see osa, mis puudutab Elektrilevi nõukogu määramist, tegelikult tuleneb direktiivist. Direktiivi eesmärk on suurendada läbipaistvust.

suurendada näiteks laadimiskohtade või salvestuskohtade arvu. Ühesõnaga, meil on ettevõte, kes omab teistest ettevõtetest enam informatsiooni. Kuna direktiivi eesmärk on paindlikkust ja läbipaistvust suurendada, siis kindlasti need kaks asja on omavahel väga lähedalt seotud.Nüüd teiseks. Nõukogu liikmed nimetab ikkagi Eesti Energia ehk emaettevõte. Küll aga nimetamiskomitee teeb sarnaselt teiste Eesti äriühingute nõukogudega ettepaneku, kes võiksid olla nõukogu liikmed. Lõplik otsus jääb ikkagi emaettevõttele. Juhul kui emaettevõte mõne nõukogu liikmega ei nõustu, saab ta teha

ja Eesti Energia tütarettevõte on jaotusvõrkude omanik, ma arvan,

võtame, ja mismoodi riik nende tekkimist reaalselt toetab? Aitäh! Riik saab nende tekkimist toetada sellega, et seadusandlikult soodustab nende tekkimist. See on ikkagi vabatahtlik tegevus ja riik kindlasti ei saa kedagi sundida energiakogukonnas osalema. Need võimalused on tegelikult ka täna juba olemas.Energiakogukondi võib olla väga erinevaid. Võib olla energiakogukondi, kes tegelevad energia tootmisega, on see siis tuuleenergia või päikeseenergia. Võib olla energiakogukondi, kes ühinevad sellel sellel põhimõttel, et nad lepivad kokku energia tarbimises ja sõlmivad lepingu energiatarnijaga, et juhul, kui turul näiteks on suur nõudlus,

"Vastupidi, nii direktiiv kui ka elektrituruseadus tunnustavad otsesõnu emaettevõtja õigust teostada jaotusvõrguettevõtjast tütarettevõtja üle majanduslikku ja juhtimisalast järelevalvet, mida saabki teha üksnes nõukogu liikmeks olemise kaudu." Nad ütlevad otse välja, et seetõttu on eelnõu seletuskirjas esitatud MKM-i väide

Aitäh! Nii nagu ma ütlesin, direktiiv töötab selle nimel, et meie energiaturg oleks võimalikult läbipaistev. Olukord, kus tütarettevõte avab omakorda tütarettevõtte ja nende kahe tütarettevõtte vahel on väga konkreetne side ja selle sideme kaudu võib liikuda informatsioon

välja näiteks laadimistaristut, kindlasti ei ole direktiivi mõttega kooskõlas. Jah, ma olen tuttav Eesti Energia väidetega. Eesti Energia väide oli pigem see, et nad ei saa enam nimetada nõukogu liikmeid. Sellist õigust ei ole neilt keegi ära võtnud. Nii nagu ma ütlesin, nimetamiskomitee teeb ettepaneku ja Eesti Energia kas

ettevõtted, kelle üldkoosolek ma olen, täidaksid seadust ja oleksid edukad. Ka minul on võimalus võimalus nõustuda või mitte nõustuda nimetamiskomitee ettepanekutega. Samas nõukogu nimetamise õigus on jätkuvalt minul. Aitäh!

ja võib-olla mõne kolleegi kaudu, kellel ei ole veel küsimused ära küsitud, jätkata selle teema lahkamist. Aga jah, hääd nõu ei ole. Peeter Ernits, palun! See on

Aitäh! No kõik hoiu-laenuühistud kindlasti ei kiratse. On olemas tõesti ka väikseid hoiu-laenuühistuid, aga oma piirkonna jaoks võivad nad olla väga vajalikud. Ka need energiakogukonnad ei pea olema sugugi suured. Mõnes väikeses piirkonnas võib olla

Saame minna kaasettekande juurde. Kaasettekandjaks on majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson. Kui jõuame küsimuste juurde, siis mul on siin mõned täpsustused. Aga palun, Jüri Jaanson!

Ta tundis muret, et kui Elektrilevi nõukogu peaks hakkama paika panema keegi teine peale omaniku, siis tekiks olukord, kus omanikul puudub kontroll nõukogu liikmete nimetamise üle. See võib ka probleeme ja küsimusi tekitada. Sven Sester palus selgitust järgnevate sammude ja nende eesmärgi kohta. Minister Taavi Aas vastas, et lõpliku otsuse nõukogu nimetamise kohta teeb igal juhul omanik, aga ettepanekud tulevad nimetamiskomitee poolt. See on ajendatud sellest, et kõikidel turuosalistel oleksid võrdsed võimalused ja toimiks aus konkurents. Seda nõuab direktiiv.

Direktiiv on pigem suunatud sellele, et konkurents oleks turul suurem. Võib juhtuda, et riigisiseselt on mõni koht, mis ei toimi nii, nagu direktiivis ette nähtud, ja siis tuleb teha samme, et ohtu maha võtta. Nii et ministri hinnangul võib öelda, et eelnimetatud kaks tegevust on omavahel seotud.

Lisaks tundus Sven Sesterile, et tütarettevõttele tekkiv iseseisvus on näiline. Minister selgitas, et Eesti Energia saab teha ka ise nimetamiskomiteele ettepanekuid, kes võiksid olla Elektrilevi nõukogu liikmed. Tähtis on see, et nimetamiskomitee nendega nõus oleks, enne kui Eesti Energia saab määrata Elektrilevi nõukogu liikmed.

et eelnõu oli tegelikult juba eelmisel aastal valmis, aga toimusid tihedad läbirääkimised nõukogu sõltumatuse teemal.

Tema arvates on meil siseriiklikult siiski palju küsimusi, millele tuleb tähelepanu pöörata, ja tema arvates soovitakse teha

Seda soovi ka ei paista. Sellisel juhul on juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 426 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 27. oktoober kell 17.15. kell 17.15. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 422 esimene lugemine. Ettekandja on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Palun! Aitäh, austatud istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Teie ees on Finantsinspektsiooni seaduse ja mitme teise seaduse muutmise seaduse

Teine muudatus puudutab pankade ja teiste finantsasutuste avaldatavat keskkonnasäästlikkuse ja jätkusuutlikkusriskidega ehk rohkem tuntud kui rohetemaatikaga seonduvat teavet. Ja kolmas muudatus puudutab välismaiste börsiemitentide ja nende Eestis asuvate aktsionäride vahel teabe jagamist.Põgusalt muudatustest täpsemalt. Kõigepealt ühisrahastust puudutav. Esmakordselt nähakse Eesti seadusandluses ette õiguslikud alused ühisrahastusteenuse valdkonnale. Euroopa Liidu määrus, mille kohaselt peavad ühisrahastusteenuse osutajad taotlema tegevusloa ja millega nähakse ette erinevaid investorikaitsealaseid nõudeid, kiideti heaks eelmisel aastal ja kuigi määrus on otsekohalduv, tuleb liikmesriikidel teatud sätted oma õigusesse üle võtta. Nagu öeldud, siis eelkõige nähakse selle praeguse eelnõuga ette volitused Finantsinspektsioonile, mille kohaselt ühisrahastusteenuse osutajad saavad hakata Finantsinspektsioonilt tegevusluba taotlema ja Finantsinspektsioon saab ka ühisrahastusteenuse osutajate üle järelevalvet teostama hakata.Samuti hakata.Samuti nähakse eelnõuga ette järelevalvetasude suurused ühisrahastusteenuse osutajatele. Need on ühekordne tasu tegevusloa taotlemise eest, mis on 1000 eurot, ja iga-aastane jooksev järelevalvetasu, mis sõltub vahendatud investeeringute suurusest.

Ehk siis sellised ühisrahastusplatvormid, mis vahendavad puhtalt tarbimiskrediiti, on sellest Euroopa Liidu määruse kohaldamisalast väljas.Teine

Finantsinspektsioon saab järelevalve volitused pankade, investeerimisfirmade ja kindlustusandjate üle seoses selle teabe avalikustamisega, mis puudutab jätkusuutlikkusriskide ja keskkonnasäästlikkusega seonduvat. Tegu on teabega, mis puudutab kestlikku rahastamist. Finantsturuosaliste poolt avalikustatavaks teabeks on näiteks jätkusuutlikkusriskide arvesse võtmise põhimõtted nende investeerimisotsustes, tasustamispoliitikates ja näiteks ka investeerimisnõustamisel. Ehk siis kuidas täidetakse jätkusuutlikkuse eesmärke, kas ja millisel määral järgitakse oma tegevuses kestliku rahastamise taksonoomia kriteeriume ja kui suur osa tegevusest vastab kestliku rahastamise taksonoomia kriteeriumidele. Need on näited. Need nõuded omakorda tulevad kahest Euroopa Liidu määrusest. Esiteks, Euroopa Liidu finantsturuosaliste teabe avalikustamise määrus, ja teiseks, Euroopa Liidu taksonoomia määrus. Kolmas osa muudatustest, nagu öeldud, puudutab börsifirmade ja aktsionäride vahelist suhtlust. Iseenesest võeti aktsionäride õigusi reguleeriva Euroopa Liidu direktiivi nõuded Eesti õigusesse üle juba 2019. aasta novembris.

Üldiselt vahendavad seda infot Eesti aktsionäridele siin asuvad pangad, aga muudetakse ka selgemaks, et vahendatavat teavet ei pea käsitlema pangasaladusena, mis muidu piiraks sellise info edastamist.

Üldiselt on kõik ilus, aga natuke konkretiseerige. Rohepööre nagu tuleb ja on õige, aga kuidas see seostub selle eelnõuga, mille taga on taas meie armas direktiiv. Sisustage natuke seda tausta.

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Teil oli kahtlemata väga huvitav ettekanne, aga ma ei suutnud kuidagi sellele keskenduda, kuna mind vaevas üks suur mure.

mind ei katkesta, sest tegu ei olnud antud eelnõuga seotud küsimusega, siis vastan, et ma tõesti ei osanud arvata, et tööpäev juba poole viie ajal lõppema hakkab. Minu tööpäevad on tavaliselt oluliselt pikemad. Ma pean ütlema, et ma ei ole pärast infotunnist lahkumist jõudnud selle teemaga veel tegeleda. Mul on olnud järjest erinevaid tööülesandeid, mida on tulnud täita, ja ka siia tulin otse ühelt eelnevalt kohtumiselt.Nagu ma teile kinnitasin, siis need andmed kindlasti saadetakse. Edastasin teile osa informatsiooni, aga ma saan aru, et see ei olnud päris see, mida te silmas pidasite. Seda tuleb täpsustada ja küllap te saate need andmed, nii nagu lubatud oli. Aitäh,

erinevate toodete finantssuutlikkuse riskid rohepöörde valguses. Avage natuke lähemalt!

kas avalikustamise kohustust täidetakse ja kuidas seda täidetakse. Näitena võib tuua olukorra, kus ettevõte peab kirjeldama, milliste põhimõtete alusel ta näiteks neidsamu kliimariske arvesse võtab

Ma ei hakka praegu seletuskirja ette lugema, aga seletuskirja lehekülgedel 3, 4 ja 5 on see üsna detailselt lahti kirjutatud. Kindlasti saate sealt veel detailsemad vastused. Aga jah, muudatuse sisus ei ole uus mitte see, et [neid riske] tuleb arvesse võtta, vaid uus on see, et Finantsinspektsioonil tekib volitus kontrollida, kuidas kuidas kliimariskidega arvestamist arvesse on võetud, kuidas jätkusuutlikkusega arvestamist arvesse on võetud ja kuidas sellest teavitatakse kliente. Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Tõepoolest, oleme nüüd kuulnud, kuidas Finantsinspektsioon peaks hakkama ka rohepööret jälgima. Aga minu küsimus puudutab krüptorahastust.

Aitäh! Kindlasti on oluline ka ühisrahastusplatvormide regulatsioon. Selles mõttes ei ole need kaks kuidagi vastandlikud asjad. See eelnõu ei puuduta tõesti krüptorahastust krüptorahastust ja ‑väärtusi. Riskid selles sektoris on olemas. Me oleme saatnud kooskõlastusringile eelnõu, mis neid riske maandada aitab. See kooskõlastusring on värskelt lõppenud, nii et oleme saanud värskelt päris rohkelt tagasisidet ettepanekute kohta muuta sektorit läbipaistvamaks ja ka rangemini reguleerituks.

Merry Aart, palun! Minu arvates rohepöörde kontroll eeldab ka natuke keskkonnaalaseid teadmisi. Kas Finantsinspektsioonil on selline kompetents olemas või kas nad võtavad valdkonnainimesi tööle või kuidas see kontroll ikkagi täpsemalt toimuma hakkab?

ei reguleerita kuidagi, millist teavet peab avaldama või millist teavet peab

mitte. See muudatusettepanek ongi seotud Finantsinspektsiooniga ja sellega, et Finantsinspektsioonil tekiks voli kontrollida, kas teave, mida tuleb avalikustada, on avalikustatud sellisel viisil, nagu seda tegema peab.Ja Ja lihtsalt veel näiteks, et nende all, kellel on avalikustamise kohustused, on Euroopa Liidu vastavates määrustes mõeldud selliseid turuosalisi nagu näiteks pangad ja investeerimisühingud, kes osutavad väärtpaberiportfelli valitsemise teenust, samuti investeerimisfondide valitsejad, kindlustusandjad, kes pakuvad kindlustuspõhiseid investeerimistooteid, ja tööandja kogumispensioni asutused ning pensionitoodete pakkujad.

siis kas on seda riski arvesse võetud ja mitte ainult arvesse võetud, aga kas selle kohta on informatsioon avalikustatud nii, nagu nõutud on. Just seda avalikustamise poolt hakkab Finantsinspektsioon kontrollima. Arusaadavalt on tegu investeerimisriskiga.

pädevaid inimesi koolitada ja ametisse võtta ning vastavad ametikohad luua või olemasolevatele ülesandeid juurde anda. See on suhteliselt uus valdkond, aga tõenäoliselt on see kasvav valdkond. See on asi, mille peale tuleb tulevikus niikuinii rohkem mõelda. Finantsinspektsioon on sellest juba mõnda aega teadlik, et neil see muudatus ees seisab ja

Finantsinspektsioonile ressurssi, nii raha kui inimesi, kes hakkavad neid aastaaruandeid lugema, ja mis on sanktsioonid, kui näiteks aastaaruandeid lugedes avastatakse, et see siiski ei ole piisavalt täpselt kajastatud? Aitäh! Aitäh! No esialgu, enne sanktsioonide juurde minemist, kindlasti on põhjust ja võimalust nõustada, sest tegu on suhteliselt uue valdkonnaga mitte ainult Finantsinspektsiooni jaoks, vaid laiemalt. Praegu teevad pingutusi ja õpivad selles vallas kõik, keda see puudutab. Nii et ma arvan, et enne karistamise juurde minekut on on vaja tähelepanu juhtida, ja ma ei usu, et keegi pahatahtlikult jätab midagi avaldamata, pigem on tegu uute nõuetega harjumisega. Nii et see on miski, mida Finantsinspektsioon kindlasti tegema hakkab ja

Suur tänu! Rohkem küsimusi ministrile ei ole. Saame minna kaasettekande juurde. Rahanduskomisjoni esimees Erki Savisaar, palun! Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Rahanduskomisjon arutas eelnõu 422 esimese lugemise

finantsturgude poliitika osakonna juhataja Thomas Auväärt ning nõunik Valner Lille. Rahandusminister tutvustas eelnõu ja vastas ka küsimustele.

Saime teada, et Eestis tegutseb tänacirca30 erinevat ühisrahastusplatvormi ja neist 10–15 on sellised, mis lähevad käesoleva eelnõu reguleerimisalasse. on just need ühisrahastusplatvormid, mille vahendusel on võimalik investeerida ettevõtetesse.Oli ka küsimus huvigruppide kaasamise kohta, sest eelnõul on märkuseid suhteliselt vähe. Saime kinnitust, et kõiki on kaasatud ning sektoril märkusi ei olnud. Kuid sellele vaatamata saatis rahanduskomisjon huvirühmadele kirja, et kui neil on täiendavaid seisukohti, siis võiks nad sellest rahanduskomisjonile teada anda. Kiri läks Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioonile, Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, Finantsinspektsioonile, FinanceEstoniale, Eesti Eesti Kindlustusseltside Liidule, Eesti Pangaliidule, Eesti Pangale ja Nasdaq Estoniale.Arutelu lõpuks tegi komisjon konsensuslikud otsused eelnõu esimene lugemine lõpetada ja teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva, see tähendab 27. oktoober kell 17.15. Aitäh! Aitäh! Küsimusi ei paista ja saan avada läbirääkimised. Aga ka läbirääkimiste soovi ei paista. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 422 esimene lugemine lõpetada.

Läheme tänase viimase, üheksanda päevakorrapunkti juurde. Selleks on Vabariigi Valitsuse algatatud 2021. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 431 esimene lugemine. Ettekandjaks on rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. Palun!

parlamendile mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu. Seda oleme ka teinud. Põhjus on muidugi selles, et 2021. aasta eelarve koostati

erinevad ministeeriumid, aga ka näiteks presidendi kantselei ja Riigikantselei esitanud ettepanekud muudatuste tegemiseks.Muudatusettepanekuid selle eelnõu kohta, mis teie ees on, esitanud Vabariigi Presidendi Kantselei, Riigikantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium ja Siseministeerium. Need muudatusettepanekud puudutavad ka valitsuse reservi raha.Siin on tehnilisi muudatusi, valitsemisala sees ja ka valitsemisalade vahel tehtud muudatusi. Detailne nimekiri on seletuskirjas välja toodud, aga mõned suuremad muudatused märgin siin kohe ära. Näiteks suunatakse valitsuse reservist Siseministeeriumile 4,7 miljonit eurot Kaitsepolitseiameti hoone ehituseks põhjusel, et selle ehituse tempo on olnud selline, et on võimalik kiiremini edasi liikuda. Samamoodi suunatakse riigi eelarvestrateegia 2022.–2025. aasta vahelise kulude ja investeeringute täpsustusena täpsustusena valitsuse reservi Riigikantselei eelarves kavandatud 2,4 miljonit eurot Rüütelkonna hoone ehituse raha põhjusel, et see on jällegi investeering, mis võtab kavandatust rohkem aega.

Pean veel oluliseks mainida, et palju ümbersuunamisi on seotud kõige laiemas mõttes IT-süsteemide ülalpidamisega. Nagu te näete, on siin tegu vajalike litsentsiuuenduste, serverite tugiteenuseid pakkuvate teenuste ja e-riigi arendamiseks vajalike uuendamiste kuludega. Alates 2021. aastast ehk selle aasta algusest on rahapesu andmebüroo Rahandusministeeriumi haldusalas, seetõttu on vajalik teha need muudatused nii Siseministeeriumi kui ka Rahandusministeeriumi enda eelarveridadel, selleks et rahapesu andmebüroo teenuste kulude kate oleks tagatud. Aga nagu öeldud, detailne nimekiri on eelnõu materjalide juures. Vastan seda puudutavatele küsimustele hea meelega ja loodan, et eelnõu saab Riigikogu toetuse. Aitäh! Suur tänu! On ka küsimusi. Kalle Grünthal, palun! Tänan, lugupeetud istungi juhataja! Minu küsimus puudutab Siseministeeriumile 4,7 miljoni euro eraldamist.

Aitäh küsimuse eest! See on muidugi huvitav küsimusepüstitus. Aga kõigepealt selgitan, et see 4,7 miljonit, millele te viitasite, puudutab eelarve[raha] ümbertõstmist reservist Siseministeeriumile ja on investeering. Investeeringuks mõeldud raha ei ole võimalik kasutada palkade maksmiseks. See on esimene täpsustus.Ja teine: on muidugi ebatäpne väita, et kui me järgmise aasta palgatõusu peale mõtleme, siis on päästjate palga tõus jäänud kõrvale. Vastupidi, tegelikult, kui me vaatame protsentuaalselt palgatõusu, siis päästjatel on see kõige suurem ja kõige kiirem.

seksuaalvähemuste ühendusele või veel kellelegi? Kuhu see jäänud on ja kas see tuleb ikka nii, nagu eelarve ette nägi? Aitäh! Need on huvitavad ettepanekud. Võtame need kaalumiseks, aga antud eelnõu seda konkreetset eraldust ei puuduta. Aitäh!

Aitäh, hea küsija! Ärge nii koledasti ärrituge! Ei ole need asjad nii, nagu te praegu kirjeldasite. Vastupidi! Selleks, et praeguste energiahindade väga järsku ja kiiret tõusu leevendada, on meil kavas kasutada just nimelt CO2kvoodi müügi tulust täiendavalt laekunud raha ja see kindlasti pakub leevendust tõenäoliselt läbi kohalike omavalitsuste just nimelt nendele, kellel olukord praegu kõige keerulisem on.Kui teie küsimus oli, miks ei ole lisaeelarvet tehtud, siis me oleme koos teiega teinud ühe lisaeelarve selle aasta kevadel. Olin rahandusministrina lisaeelarvega, mis kriisi arenedes väga kiiresti kokku sai, teie ees ja olen väga tänulik, et parlament seda tol korral väga kiiresti menetles.

kevadel tehtud lisaeelarve otsustega mitut keerulist kohta leevendada ja seda lisaeelarvet kasutada. Nii et selle eest aitäh ja seetõttu on praegu teie ees tõesti eelnõu eelarve muutmiseks, mitte uuesti lisaeelarve. Aitäh, Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea minister! Ma siin natukene sekundeerin kolleeg Peeter Ernitsa küsimusele. Tõepoolest, me teame, et

piruka kallale me varsti asume, on selline suur, tuim ja amorfne. Selle koore alla on raske vaadata. Ja nüüd selle

suunatakse teise kohta, või 25 308 eurot on Riigikantselei ja Päästeameti vahel sõlmitud koostöökokkuleppele suunatud. Samas selgub, et kaitsepolitsei saab nüüd oma uue uhke lossi jaoks 4,67 miljonit reservist. Millal muutub ka riigieelarve sama konkreetseks, et erinevate kulude puhul on viimane number näiteks 2 või 3, selline konkreetne, võib-olla ka kopikatega? Aitäh, hea küsija! Ma loodan, et kopikate aega enam tagasi ei tule, aga eks me ikka püüdleme suurema täpsuse poole ka järgmise aasta eelarves. Aitäh,

mis siis saab, kui Eesti väljub sellest luhvtiga ärist ja las need teised, targemad ja rikkamad riigid tegelevad selle CO2müügiga ja kasusaamise ja kahjusaamisega. Mis siis juhtub? Ärge hakake mulle palun rääkima, et meie seda teha ei saa

Heiki Hepner, palun! nii meie omavalitsused kui ka meie inimesed on ikkagi väga mures praeguse hinnatõusu ja eriti energiahindade kasvamise pärast. Sellepärast oleks isegi põhjust natukene närviline olla, mitte ainult minul, vaid ma arvan, et tervel valitsusel. Aga ma küsin hoopis sedasi. Te viitasite, et valitsusel on plaanis CO2raha

[leevenduse pakkumise] võimalus on selle raha kasutamise reeglites ette nähtud ja seda me tõenäoliselt kasutada soovime. Küsimus on, kuidas seda teha sellisel kombel, et see tugi ja leevendus jõuaks kõige kiiremini ja kõige täpsemalt just nimelt nende inimesteni, kellel seda kõige rohkem vaja on. See teadmine on tõenäoliselt kõige parem just nimelt kohalikus omavalitsuses, kes tunneb oma piirkonda ja oma inimesi kõige paremini. Seetõttu on üks

osa läheb Riigikantseleile, kus üks inimene projektipõhiselt raha jagab, siis läheb see MEM-ile tagasi ja siis läheb see TAN-i. Kui TAN teeb otsuse, et võib rahastada, siis ootab see projekt valitsuse otsust. Selle tulemus on see, et 42,8 42,8 miljonist on minule teadaolevalt 1,3 miljonit kuskile jõudnud. Kuna need projektid on üheaastased, siis ausalt öeldes on mul väga raske mõista,

läbikaalutult, läbipaistvalt ja kiiresti teha. Aga olen teiega nõus, et otsustamine peaks käima võimalikult kiiresti, et raha oleks võimalik reaalselt kasutama hakata.

Jõulumäel. Aga nüüd ma püüan ennast paigutada sotsiaalse sidususe ministri positsiooni ja paluda teilt kommentaari sellisele muutusele, mis käsitleb tulemusvaldkondi "Rahvastik ja sidus ühiskond",

Siseministeeriumi valitsemisalas on

biomeetrilise identifitseerimise süsteemi ja ka sellest eraldiseisvalt dokumendihaldussüsteemi hooldustöödega seotud kuludega.Siis on vastupidine muudatus ehk Justiitsministeeriumi valitsemisala eelarvest siseturvalisuse programmi eelarvesse minev raha. See on seotud Jõhvi ja Tartu arestimajade üleandmise edasilükkumisega. Kuna üleandmine jääb hilisemaks, siis raha raha suunatakse siseturvalisuse programmi. Ülejäänud muudatused Siseministeeriumi valitsemisalas on suuremad. Suurem muudatus ongi seotud kaitsepolitsei maja ehitusega ning Riigikantselei ja Päästeameti vahel sõlmitud koostöökokkuleppega selle ametikoha kuludeks, mis selle kokkuleppega seotud on. Need on muudatused, mis Siseministeeriumi puudutavad. Indrek Saar, palun!

Kuidas me saame uskuda, et teil muude ridade osas on selge ülevaade? Ma tean, et eelmisel nädalal keerles mitu päeva spekulatsioon, et presidendi kantselei raha on kõik

kus ta ütles, et aasta lõpuni jäänud jääk on vist mitte neljandik, nagu aasta lõpuni peaks kuluma, vaid lausa kolmandik, ehk siis suurem kui minimaalne vajadus.

Aitäh! Kõigepealt lubage alguses kohe täpsustada, et tegu ei ole lisaeelarvega, vaid eelarve muutmisega. Vahe on selles, et lisaeelarve suurendab kulutusi, aga eelarve muutmine on olemasolevate kulude ümbertõstmine.

informatsioon oli tol hetkel meedias kajastatu baasil. Praeguseks on mul sama teadmine, millele te ka viitasite, et presidendi kantselei eelarvest rääkides ei ole ei ole probleeme selle aasta lõpuni kulude katmisega. Nii nagu presidendi vahetumisel see tavapärane on, et mitte vahetuse hetkel ei ole kogu aastaeelarve otsa saanud, vaid vastav jääk, mitu kuud aasta lõpuni on, peaks olema eelarves alles, nii on ka sel korral. Nii et selline on hetkel parim teadmine. Mis

Aitäh, austatud juhataja! Hea Riigikogu! Rahanduskomisjon valmistas eelnõu 431 esimeseks lugemiseks ette k.a 27. 27. septembril. Eelnõu tutvustas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus koos nõunik Regina Vällikuga. Minister andis eelnõu sisust piisava ülevaate. Peale mõningaid täpsustavaid küsimusi eelnõu sisu kohta jõudis komisjon konsensuslike otsusteni: teha ettepanek eelnõu esimene lugemine lõpetada ja määrata muudatusettepanekute tähtajaks kümme tööpäeva, see tähendab 27. oktoober kell 17.15. Aitäh! Küsimusi ei näe. Aitäh! On võimalik kõnede juurde minna. Avan läbirääkimised. Palun, Heiki Hepner!

eelarvemuudatust, millega me ei muuda tulude-kulude tasakaalu ega mahtu.

ja see, mis meil praegu laual on, võiks olla märksa ambitsioonikam. Sellest on tegelikult kahju, et me ei ole seda võimalust ära kasutanud. Minister märkis õigesti: kevadel, kui oli meil tervisekriis, suutsime me ühiselt kiiresti heaks kiita lisaeelarve, selleks et lahendada väga teravaid probleeme, mis on riigi ees, ja anda oma panus selleks, et meie riik ja rahvas tuleks sellest kriisist kõige väiksemate kaotustega välja.Täna Täna on meil lisandunud tervisekriisile ka energiakriis. Ma julgen seda niimoodi nimetada, sest energiahindade tõus on ikka väga suur. Energiahinnad – elektri hind, gaasi hind – kasvavad kordades ja see on pannud väga raskesse seisu meie kodutarbijad, meie ettevõtjad ja ka meie omavalitsused. Ma siiski rõhutan ka omavalitsusi, sest tihti me ei räägi sellest. Me justkui unustame nad, aga ka omavalitsused on väga suured energia tarbijad, nii elektrienergia kui ka soojusenergia tarbijad. Ka neid tuleb tegelikult selles kriisis aidata. Loomulikult, ettevõtjad ja kodutarbijad on samuti väga-väga olulised, aga tervikuna me peame ulatama käe kõigile kolmele. On väga kahju, et me seda teinud ei ole. Need võimalused on meil tegelikult täiesti olemas. Sel aastal on riigile laekunud pensionireformist ja CO2kõrgemast hinnast kokku sadu miljoneid eurosid.

oleks võimalik katta ära taastuvenergia tasu. Sellega me alandaksime ligi 10% võrra elektrienergia hinda ja see aitaks kõiki.

sisuliselt appi tänaste kriiside lahendamisel. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoove ei olegi. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 431 esimene lugemine lõpetada ja esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks k.a 27. oktoobri kell 17.15. Sellega on tänane päevakord läbi ning istung lõppenud.